Poštovani potpredsedniče, poštovana ministarko sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, današnji skupštinski pretres posvećen je izboru organa dva veoma važna nezavisna tela, odnosno organa.Narodna organa.Narodna skupština treba da izabere predsednika, zamenika, predsednika i tri člana Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, odnosno RATEL-a i članove Veća Agencije za sprečavanje usluge je regulatorno telo sa važnim delokrugom rada u oblasti elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacione bezbednosti.Agencija za sprečavanje korupcije je nezavistan državni organ čiji je zadatak sprečavanje korupcije.Kako je naveo naš ovlašćeni predstavnik o njihovom radu i postignutim rezultatima govorili smo nešto ranije prilikom razmatranja i usvajanja izveštaja o njihovom radu za 2019. godinu.Međutim, kada se govori o kadrovskim rešenjima za ovako važne organe, smatram da je i ovo prilika da se osvrnemo na ovlašćenja i rezultate rada i društvene pojave i procese koji su povezani sa njihovim radom. radom. Iskoristiću tu priliku, jer i time želimo da istaknemo značaj njihove uloge u našem pravnom i društvenom sistemu, ali i važnost izbora ljudi koji će tim organima rukovoditi i sprovoditi zakone.Ovoga zakone.Ovoga puta bih skrenuo pažnju na značaj postojanja i rada Agencije za sprečavanje korupcije u oblasti sistemskog suprotstavljanja društva korupciji i organizovanom kriminalu. Zakonom o sprečavanju korupcije koji smo usvojili 2019. godine, a počeo je da se primenjuje u septembru 2020. godine, precizno je uređen okvir nadležnosti Agencije. Da podsetimo, nadležnosti Agencije po ovom zakonu jeste nadzor nad sprovođenjem strateških antikoruptivnih dokumenta, zatim vođenje registra javnih funkcionera, evidencije i kontrola imovine javnih funkcionera, sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, naročito ako funkcioner vrši više javnih funkcija.Ovaj deo aktivnosti Agencije važan je jer kontrola imovine funkcionera i transparentnost podataka o imovini i načinu njenog sticanja potvrđuje da smo pravna država u kojoj ne može biti povlašćenih i zaštićenih i niko ne može biti iznad zakona. Iako se nama ponekad čini da su u pitanju marginalne stvari, Agencija svoj posao treba i mora da obavlja veoma odgovorno.

tom smislu je veoma važan izbor kadrova koji će upravljati ovim organom. Po novom zakonu Veće Agencije je petočlani organ koji bira Narodna skupština, koji je po suštini drugostepeni organ, jer nadzire rad direktora i odlučuje po žalbama na odluke direktora. Veće zato treba da čine stručni i ugledni ljudi sa visokim moralnim integritetom. Verujem da su među kandidatima upravo takve ličnosti.Pored navedenih ovlašćenja Agencije posebno bih podvukao to što Agencija ima ovlašćenja da istražuje stanje korupcije, analizira rizike od korupcije i sačinjava izveštaje sa preporukama o otklanjanju rizika. Ovo vidim kao značajnu preventivnu delatnost u sprečavanju korupcije koja u svakom društvu, pa i u našem, predstavlja veliku opasnost, možemo reći, po zdravo društvo.Korupcija koja doslovno znači podmitljivost, potkupljivost podrazumeva nezakonito korišćenje društvenog i državnog položaja i moći radi sticanja sopstvene koristi. Korupcija obuhvata različite aktivnosti, uključujući podmićivanje, proneveru i pranje novca. Korupcija je i kupovina skupocenih poklona, kako bi se zauzvrat dobile određene usluge ili rešio neki problem.Da bi se došlo do uglednih, moćnih ili iskoristilo poznanstvo za neregularni način rešavanja nekog problema, naročito velike posledice po društvo izaziva tzv. politička korupcija koja se javlja kada neki državni zvaničnik ili osoba, zaposlen u državnom, odnosno javnom sektoru, pribegava korupciji, odnosno javnu funkciju zloupotrebljava radi sticanja lične koristi.Nije lako efikasno se boriti protiv korupcije. Zašto? Zato što je o korupciji teško pribaviti dokaze, jer se većina koruptivnih radnji obavlja bez svedoka. Sva težina borbe protiv korupcije ne znači da se protiv nje ne treba boriti. Dobro organizovana pravna država i njeni nadležni organi nikada ne odustaju od borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.Takav odnos države prema ovom društvenom zlu ima i Srbija. To dokazuje i naše zakonodavstvo. Srbija je donela više zakona koji sveobuhvatno tretiraju i korupciju i organizovani kriminal i pranje novca, ali, ne samo zakonima, Srbija je to dokazala čvrstom odlučnošću rukovodstva Srbije na čelu sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, da se suoči sa svim korupcionaškim aferama, sa kriminalnim grupama, trgovinom, uticajem i ostalim pojavnim oblicima kriminala, koji u ovom trenutku okupira celokupnu javnost Srbije.U tom smislu, želim da podržim sve aktivnosti rukovodstva i nadležnih organa u ovoj ne tako lakoj borbi, upravo zbog činjenice koje sam naveo, da su putevi korupcije i korumpiranih ljudi ne otkrivaju lako, ali naša država koja je ozbiljna neće u tome posustati, a sve preduzete aktivnosti govore o tome da neće biti dvostrukih aršina i da će pred slovom zakona isti.Verujem u dobar ishod ove borbe, jer jasni su ciljevi organizovanog kriminala, jasno je da tim pojedincima i organizovanim grupama do države i društva im nije stalo, da im nisu sveta ničija deca koja dele drogu po ulicama i na sportskim manifestacijama, njima nije ni do sporta ni do zdravlja nacije, njima je do njih i do novca koji stiču na nezakonit način, a koji žele da unesu u legalne tokove i tako peru i novac i savest.Istina savest.Istina je, nažalost, u činjenici da korupcija postoji od kad je sveta i veka, ali to nije razlog da se od korupcije ne lečimo. To upravo na odlučan način radi naša država i rukovodstvo.Poslanička grupa Srpske partije Srbije će u Danu za glasanje glasati za izbor organa za dva važna nezavisna tela. Hvala.

posle par meseci ponovo govorimo o problemima korupcije, kao globalnom fenomenu, ako i mehanizmima koji su nam potrebni da bi prevencija korupcije bila efikasna.Korupciju definišemo kao zloupotrebu službenog ili društvenog položaja ili uticaja u javnom ili privatnom sektoru radi sticanja lične koristi ili koristi za druga lica.Korupcija je pojava koja podriva vladavinu prava, ugrožava ljudska prava i negativno utiče na ekonomski razvoj svake zemlje. Zato borba protiv korupcije predstavlja najvažniji zadatak za razvoj demokratskog društva. Vlada Srbije u svom programu od šest tačaka je posebno naglasila odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.Sistemska borba protiv korupcije podrazumeva da ne mogu to biti samo neke i nekoliko institucija, nego jednostavno sve institucije ove države treba da budu uključene u borbu protiv korupcije. Novi Zakon o sprečavanju korupcije koji je stupio na snagu 1. septembra prošle godine predstavlja krovni, preventivni, antikorupcijski propis koji jača ulogu i kapacitete Agencije za sprečavanje korupcije.Osnovni ciljevi novog zakona su zaštita javnog interesa, smanjivanje rizika od nastanka korupcije, jačanje integriteta i odgovornosti organa javne vlasti i funkcionera.Usvajanjem Zakona o sprečavanju korupcije uspostavljen je normativni okvir, usklađen sa međunarodnim standardima u toj oblasti, pre svega sa preporukama grupa država pri Savetu Evrope za borbu protiv korupcije, poznatu kao je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za Poglavlje 23. To će se postići jačanjem transparentnosti, efikasnosti kod nacionalnih institucija, jačanjem kapaciteta za prevenciju, jačanjem kapaciteta za suzbijanje korupcije, efikasnim istragama, krivičnim gonjenjima i sudskim procesima.Prema indeksu percepcije korupcija, Srbija nedovoljno napreduje u ovoj oblasti, iako imamo sva antikorupcijska pravila, najveći je problem, kao i u svim ostalim segmentima društva, implementacija zakona i propisa.Građani prepoznaju negativan uticaj korupcije na društvo i svrstavaju je u nekoliko velikih problema, ali nisu u potpunosti svesni konkretnih posledica korupcije na život građana.

Kontrola imovine i prihoda političara, sprečavanje gomilanja funkcija i sukoba interesa, prijavljivanjem onih koji svoje funkcije zloupotrebljavaju u političke svrhe samo su neki od zadataka Agencije.Danas govorimo o izboru članova Veća Agencije koja predstavlja drugostepeni organ ove nezavisne institucije. Svi kandidati koji su se prijavili na javni konkurs su polagali test na kom je ocenjena njihova stručna osposobljenost, znanje, veštine kao integritet kandidata. Ovo je jedna transparentna i otvorena procedura zasnovana na kompetenciji i znanju kandidata, tako da imamo jasne i merljive kriterijume o kadidatima.Budući članovi veća koji će dobiti našu podršku imaju priliku da daju svoj doprinos efikasnoj borbi protiv korupcije. Danas tako imamo sve potrebne zakonske okvire i mehanizme da se krene odlučnije u borbu protiv sprečavanja korupcije, a najpotrebnija nam je još politička volja i partnerski odnos svih institucija građana.Pred nama je i Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora RATEL. Vlada je po sprovedenom konkursu utvrdila predlog kandidata. Predloženi kandidati su već obavljali ove i slične funkcije i oni su provereni stručnjaci u oblasti elektronske komunikacije i poštanskih usluga i očekujemo da opravdaju našu podršku.Zbog

s obzirom da vodim objedinjeni pretres i predlog kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije.U svakom slučaju, mora se priznati kada pročitate biografije predloženih kandidata da su vrlo respektabilne biografije i da u svakom slučaju pojedinci koji su danas predloženi imaju i veliku odgovornost, a sa druge strane i biografiju koja može ukazati na to da u narednom vremenskom periodu mogu dati doprinos u svemu onome što su njihove nadležnosti.S obzirom da je danas centralna tema borba protiv korupcije, da se više kolega referisalo, ja bih nešto nadovezao se i na prethodnog kolegu koji je govorio o različitim indeksima o percepciji i korupciji i svega ostalog da je mnogo važnije od indeksa tih koji se vode i globalno i koji ne mogu napraviti, da kažem, analitiku, dubinsku, sve ovo što se u kontekstu borbe protiv korupcije i najave koja je na početku izbora Vlade i Republike Srbije, ne samo bila najava koja je bila predstavljena u Ekspozeu premijerke Brnabić, već jedna realnost. Praktično, odmah posle i 100 dana mi smo videli konkretne rezultate i to rezultate koje do sada praktično nismo mogli da vidimo.Sve je stvar, naravno, i temeljne pripreme u smislu usvajanja određene zakonske regulative, pripreme kadrovskih rešenja, ali pre svega političke volje. Kao što znate, u proteklom vremenskom periodu predstavnici kvazi-opozicionih političkih partija, određenih, da kažem, medija ili kvazi-medija u Republici Srbiji koji vrše negativnu propagandu u kontinuitetu, govore da u Srbiji nema političke borbe za borbu protiv kriminala i korupcije.Kako te teze koje praktično, evo, već pet-šest godina slušamo, možda i više mogu danas da se predstave kao jedna laž i kao obmana.

ja sedeo u Tužilaštvu i ako bih bio tužilac i ako bih gledao sve šta se dešava u državi Srbiji, ako bih gledao sve izjave koje njeni najviši funkcioneri daju praktično ovih dana, upravo sve ono što možemo da vidimo ovih dana je da je država Srbija pokazala istinsku političku volju i rezultate koje u aspektu priče odgovornosti izvršne vlasti koje može imati jedna izvršna vlast bilo gde u svetu, a ne možemo je mešati sa pravosudnom vlašću, ne možemo je mešati sa radom tužioca ili sutra sa presudama sudija, ali ono što je država Srbija trebala da uradi preko svoje izvršne vlasti, ne samo da je uradila, je i svojom političkom voljom, svojim izjavama koje u kontinuitetu daje prema javnosti ukazuje da je ta borba ne samo počela, već i da će se nastaviti u kontinuitetu i da neće biti nedodirljivih.Sveobuhvatna borba protiv kriminala i korupcije upravo to i potvrđuje.

vidimo.Takođe, šta smo mogli da slušamo, pogotovo ovih dana, a unazad sigurno nekoliko godina, u kontinuitetu u određenim medijima, koje ne želim da spominjem danas, da ih reklamiram bez ikakvog razloga, a svi znamo koji su to mediji, gostovali su određeni političari, tako se nazivaju, koji mahom dolaze da kritikuju i da govore određene besmislice, a s druge strane da izriču i određene optužbe, klevete i sve ostalo, koji su jako teška, potencijalna krivična dela.

Hajde, gospodo, odlučite se, šta je pritisak? Jel onda kad vi nešto govorite i kažete da tužilaštvo nije reagovalo, da je kriva SNS? Kako je kriva? Jel treba da privodi tužioca, da se meša u rad pravosudnih institucija? Ili je sad kriva, kako vi opet kažete, kada se reaguje na vaše izjave i saslušavate se, dajete izjave o tome o kakvim vi krivičnim delima govorite? Ili vas je strah zato što znate da izmišljate, da lažete, pa ćete se suočiti sa krivičnom odgovornosti zato što lažno prijavljujete krivično delo? Ne morate vi samo podneti krivičnu prijavu, jel ćete se suočiti sa klevetom, sa nematerijalnom odštetom u parničnom postupku. Odlučite se kada vam odgovara. Očigledno vama odgovara samo onda situacija kada država Srbija, kada njene institucije ne rade, a kada vi pričate šta hoćete i kada radite one stvari koje ste radili u proteklom vremenskom periodu kada ste vi bili vlast, kada ste bili režim ovde u Republici Srbiji, kada niko ni za šta nije odgovarao.Država Srbija je pokazala odlučnost, njene institucije su pokazale odlučnost i ta vrsta odlučnosti u borbi protiv kriminala i korupcije će se nastaviti i u narednom vremenskom periodu.Kad sam se već prijavio da govorim, hoću da kažem neke stvari oko elektronskih medija i svega ostalog,

naše rukovodstvo, pre svega u ovoj opštoj imunizaciji, borbi protiv korona virusa i nabavci ogromnog broja vakcina, pogotovo da prenesem pohvale, čestitke i dobre želje koje sam dobio od prijatelja iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva, kojih ima bezbroj i koji su se zahvalili nama svima u Srbiji, a pre svega gospodinu Aleksandru Vučiću, koga nisu mogli, nažalost, svi da vide u Sarajevu i da se zahvale. To je upravo suprotno od svega onoga što smo, nažalost, mogli da čujemo od nekih zvaničnika BiH, pre svega ministrice spoljnih poslova Bisere Turković, koja je rekla, zamislite, da donacija Srbije od 10 hiljada vakcina „Astra Zeneka“ da su to jeftine i nekvalitetne vakcine. To je nešto što, naravno, ovi mediji o kojima smo malo pre govorili, koji su pod kontrolom opozicionih političara, nije niko tu izjavu preneo.Međutim, ono što je mnogo važnije, što takođe nije prenešeno, zamislite, posle tako jedne fine poruke i svega onoga što je gospodin Vučić izgovorio u Sarajevu, da dobijete takvu diskvalifikaciju, ne od bilo koga već od ministra spoljnih poslova, poslova, šta je Bisera Turković i u Sarajevu ta kvazi-elita zaboravila da kaže – dva dana posle posete gospodina Aleksandra Vučića u Sarajevu, Borut Pahor, predsednik Slovenije, takođe je najavio donaciju od 4.800 vakcina, i to zamislite kojih vakcina – „Astra Zeneka“, a niko iz Sarajeva nije rekao da su to nekvalitetne i jeftine vakcine. E, toliko o tom licemerju. Toliko o tome koliko im je krivo zašto Srbija napreduje i zašto se ljudski ponela prema svojim susedima.Nažalost, susedima.Nažalost, takvih natpisa imamo i u medijima u Hrvatskoj. Evo, „Večernji list“ je toliko ružnih reči izgovorio rukovodstvu Srbije o predsedniku Aleksandru Vučiću, da to ne možete da ponovite. Oni su u svojoj frustraciji zato što su izabrali put, dinamiku koju su izabrali, uslove koje su dobili a koje nije niko dobio koje je dobila Republika Hrvatska da uđe u EU i sada se žale zato što su se opredelili za za takav način. Žale se i kukaju zato što je Srbija svojom spoljnom politikom na četiri stuba uspela da obezbedi ovoliko veliki broj vakcina i što se čvrsto bori za svoj zdravstveni sistem i pomaže svojim susedima.Srbija je pobednik. Srbija je pobednik iz prostog razloga zato što je pružila ruku svojim susedima onda kada im je bilo najteže. Toliko i hvala. Hvala vama, gospodine Šukalo.Sledeća prijavljena za reč je narodna poslanica Nina Pavićević. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovana ministarko sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, danas ću govoriti o predlogu kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije.Mi smo nedavno govorili o Izveštaju Agencije za sprečavanje korupcije, ali ja bih se danas osvrnula na korupciju kao na društveni problem koji kao i kriminal nažalost ne poznaje granice.Stoga možemo reći da je to zlo savremenog društva. Korupcija bi se mogla definisati kao jedan skup svih kažnjivih radnji kojima nosilac određene državne ili društvene javne funkcije zloupotrebljava svoj položaj i položaj institucije u kojoj radi kako bi stekao ličnu korist.Ta zloupotreba položaja može biti takva da škodi javnom interesu u tolikoj meri da potkopava poverenje građana u samo društvo i državu. Dakle, korupcija podrazumeva zloupotreba poverenja javnog ovlašćenja radi sticanja lične je pojava koja je stara koliko i jedna država i samim tim borba za njeno suzbijanje i traje tolio dugo. Možemo reći da je korupcija jedna kompleksna pojava i da je njenih potencijalnih nosilaca veoma mnogo. U ovoj velikoj borbi naše države i društva protiv korupcije i organizovanog kriminala ozbiljan i odgovorni zadatak ima upravo Agencija za sprečavanje korupcije, koja svojim nazivom i svojim ovlašćenjima izaziva velika očekivanja građana.Ovo regulatorno telo je nezavisno, antikoruptivno telo koje se pre svega bavi kontrolom imovine i prihoda političara, sprečavanjem i gomilanjem funkcija i sprečavanjem sukoba interesa. Rad Agencije kontroliše Narodna skupština Republike Srbije kroz razmatranje godišnjih izveštaja o radu koje takođe bira i članove veća kako se po novom zakonu naziva i jedan od organa Agencije.Agencija Agencije.Agencija se bira većinom glasova narodnih poslanika i zakon predviđa da član Veća ne može biti član neke političke stranke ili nekog političkog subjekta i podleže svim obavezama i zabranama koje se odnose na javne funkcionere. Takođe, član veća ne može biti lice koje je kažnjavano za delo koje ga čini nedostojnim za vršenje ove javne funkcije i kao što je poznato, mandat člana traje pet godina. Samo postojanje ovog antikoruptivnog zakonodavnog organa u Srbiji govori da smo društvo koje sazreva i koje je spremno da se suočava sa korupcijom kroz koju mogu da se odlivaju velike količine novca građana Srbije.Obzirom

Ono što sam mogla da primetim, svi kandidati imaju profesionalnu karijeru u pravosuđu, a pojedini i iskustvo u obavljanju funkcija člana Odbora za borbu protiv korupcije što ih kvalifikuje za uspešno obavljanje javne funkcije člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije.Osvrnula bih se i na činjenicu da je od 18 predloženih kandidata 50% žena, što potvrđuje da su žene veoma posvećene i odgovorne u vršenju javnih ovlašćenja pored toga, primetila sam da je lista kandidata spoj mladosti i iskustva i napomenula bih da je jedan od kandidata moj sugrađanin, rođeni Nišlija.Stupanjem na dužnost novih članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije imaju važan društveni zadatak i odgovornost u kreiranju i očuvanju pravne države, a to je svakako sprečavanje svih vidova korupcije, korupcija kroz kontrolu imovine i sprečavanje sukoba interesa svih javnih funkcionera. Zbog toga je važno da budući članovi Veća osim formalno pravnih uslove koje su ispunile budu ličnosti od integriteta, visokih moralnih vrednosti, odgovorne i nepristrasne, dostojne vršenja ove izuzetno odgovorne dužnosti.

Zahvaljujem, gospođo Pavićević.Poslednje izlaganje u ovom delu sednice, narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković. Hvala, potpredsedniče Orliću.Poštovana gospođo ministar, dame i gospodo narodni poslanici, ovo jeste tema koja je aktuelna i koja će u narednom periodu biti sigurno aktuelna kada je u pitanju razvoj Republike Srbije, naše dalje napredovanje, modernizacija države, dakle beskompromisna i bespoštedna borba protiv korupcije, politika koju je predsednik Aleksandar Vučić zacrtao kada je postao premijer 2014. godine i za šta i dan danas ima podršku ogromne većine građana Srbije, s obzirom na to da trenutno preko 60% ljudi podržava njegovu politiku i podržava sve ono što je uradio zajedno sa Vladom Republike Srbije i svojom partijom, dakle SNS, na polju ekonomskog razvoja, političkog razvoja i geopolitičkog pozicioniranja naše zemlje.Moje kolege su u prethodnim govorima, jako dobro elaborirale sve ono što tišti i muči naše društvo, a tiče se korupcije i borbe protiv korupcije i sve ono što nas čeka u narednom periodu, zajedno i sa vama, koji predstavljate Ministarstvo pravde, ali i sa ljudima iz svih onih državnih institucija koji su zaduženi za tu borbu, koji su zaduženi zajedno sa nama ovde u Narodnoj skupštini, da očiste društvo od takvih pojava, kao što je korupcija, kao što je siva ekonomija, sve ono što baca jednu senku na ono što je urađeno po pitanju ekonomskih reformi, po pitanju radnih mesta, po pitanju poruke koju Srbija svakodnevno šalje svetu, koliko je danas sposobna, koliko je snažna, koliko je jaka, koliko može da se izbori sa izazovima i kao što je kriza izazvana Kovidom 19, dakle korona virusom, da je sposobna da svoje resurse koje ima, i ljudske i materijalne i prirodne, usmeri na najbolji mogući način i za dobrobit građana Republike Srbije.Moj kolega, Marijan Rističević, govorio je o nekim eklatantnim primerima koji su vezani za korupciju, koji su vezani za stvari koje se tiču direktnog oštećenja oštećenja ove države i budžeta Republike Srbije, a vezano za one koji ovde dugo godina kampanju protiv, prvenstveno naše zemlje, protiv predsednika Vučića. Jasno je, oni to više ne kriju, da imaju jasnu političku agendu. Tajkuni koji su vlasnici medija koji polako, imajući u vidu njihovu želju, volju i naravno veliko znanje, na tome im treba, definitivno to ne treba osporiti, da putem svojih medija, sopstvenih medija, putem svojih novinara, putem svoje političke agende, na taj način žele da sruše sve ono što je Vučić uradio u prethodnim godinama. Gotovo svakodnevno insistiraju na tome da dehumanizuju njega, da dehumanizuju njegovu porodicu, njegovog sina, njegove roditelje, njegovog brata i sve one koji su vezani, koji stoje rame uz rame sa njim u toj velikoj borbi.Danas imamo taj primer i ja moram to da pomenem, kada su u pitanju lažne vesti, kada je u pitanju zamena teza, jedna hajka na našeg kolegu ovde u parlamentu, na trenutno predsedavajućeg, Vladimira Orlića za kojeg danas govore da isti ti tajkunski mediji, da kopa nekima jame, da kopa medijima jame samo zbog toga što se drznuo da kaže istinu. Samo zbog toga što je rekao da su oni koji su kopali jamu predsedniku Vučiću, koji su kopali jamu SNS, naravno figurativno rečeno, sada se ispostavlja da su oni isto tako sarađivali sa mafijom, sa predstavnicima i sa delovima organizovanog kriminala.Čovek je postavio samo pitanje. Niti je rekao neku vrhovnu istinu, niti je implicirao bilo šta, postavio je pitanje – čekajte ljudi, kakve vi veze imate na osnovu argumenata i na osnovu materijalnih dokaza, izjava ljudi koji su pristale da govore za medije. Samo je pokrenuo to pitanje - čekajte, pogledajte u svoje dvorište, neka reaguje tužilaštvo, neka reaguju nadležni državni organi.Oni su ga od jutros razapeli zbog toga što je samo pitao, čoveka koji je narodni poslanik sedam godina. Šta je njegov posao nego da pita? Šta je njegov posao nego da se bavi time šta je istina i da dođemo do te konačne istine. Da dođemo do toga da prikažemo građanima Republike Srbije ko je ovde u pravu, da li oni koji razvijaju ovu zemlju i bore se za istinu, bore se da ovo bude poštena država, časnih poštenih ljudi, preduzetnika, privrednika koji pune budžet, koji plaćaju poreze ovoj državi i od kojih žive naše socijalne službe, zbog čega je jako ovo naše današnje zdravstvo koje izdržava sve ove izazove. Ili su to oni za koje niko živi u ovoj državi ne može da dokaže samo jednu jedinu stvar jedno jedino pitanje koje uputimo tim ljudima i tim medijima, da li vi plaćate porez u ovoj zemlji?To je za mene pitanje svih pitanja. Da li plaćate poreze i doprinose za vaše zaposlene ovoj zemlji i da li one ulaze u budžet Republike Srbije? Da li je to nešto komplikovano? Da li je to neko teško retoričko pitanje? Nije, ali očigledno da oni to ne rade, ne plaćaju. Marijan Rističević je govorio o tome pre nekoliko desetina minuta i sigurno je, i ja san, kao njegov kolega i većina kolega ovde iz naše stranke, zabrinut za to što neki nadležni državni organi ne reaguju na to. Pa, ako moramo mi da plaćamo doprinose, ako vlasnik trafike u Kosovskoj ulici ili restorana ili kafića plaća doprinose i poreze, zašto to ne bi radila neka „Junajted grupa“? Zašto bi neko u ovoj državi bio povlašćen? Šta oni hoće da urade i do čega hoće da dođu?Dame i gospodo narodni poslanici, želim da vam pokažem jedan papir, to je papir koji pokazuje jednu društvenu, socijalnu mrežu, koja se zove Instagram, koja je zabranila stavljanje tih takozvanih postova Republikanskoj partiji u SAD kao nešto što je govor mržnje i nešto što krši procedure ove društvene mreže, samo zbog toga što je Republikanska partija objavila da je cena goriva, cena nafte i gasa poskupela u SAD.To vam vam govori o tome da se svi danas bore za istinu, da nema države na svetu, koliko god ona razvijala svoju demokratiju, svoje institucije i sistem, nema ljudi koji se danas ne bore za tu istinu. Tako je i ovo poruka građanima i svima onima koji se bave javnim poslom, da i mi moramo da se izborimo za tu istinu. Jer, oni koji se kriju iza firmi i kompanija koje ne možete da utvrdite ko im je vlasnik, koji polako zauzimaju tržište medija, znaju da ako zauzmu to tržište i ako zauzmu taj javni etar sve će biti što oni objave tačno. To oni hoće i to će biti vrhovna istina. I to da Orlić danas kopa jame nekome. I to da je Vučić ovakav ili onakav, kako ga već nazivaju raznoraznim pogrdnim imenima, da je kriminalac itd. I da je Aleksandar Martinović kriv samo zato što predaje na fakultetu ili na nekoj visokoj školi.Zamislite, molim vas, veliki greh svih nas koji podržavamo i podstičemo politiku rada. Znate, za njih je sramota da neko radi, da neko bude poslanik, da neko predaje, da se trudi, da se bori na političkom i na slobodnom tržištu sa svojim znanjem, svojim kvalifikacijama i svojim kvalitetima. Ne, valjda treba da se nastavi njihova politika kombinacija, javnih nabavki, provizija, 357 za radna mesta. Zato im Vučić smeta. Zato im smeta Srpska napredna stranka, koja je spremna da se obračuna i sa onim lošim momcima u njenim redovima i to je pokazala u više navrata.Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić na prvo mesto stavlja Srbiju i građane Republike Srbije i njihove interese, onda dolazi na tapet sve drugo. Mi ćemo ovde u Srpskoj naprednoj stranci kao većina, kao poslanici uvek dizati glas dizati glas protiv ovakvih anomalija, uvek ukazivati na one koji hoće da nas vrate na ona podešavanja iz 2000. godine kada je korupcija bila način života javnih delatnika i javnih funkcionera. Oni su napravili, oni su zauzeli, oni su, kako to Amerikanci kažu - capture the state, oni su zarobili državu svojim kombinacijama, svojim firmama, svojim pljačkaškim privatizacijama.Sada žele da zauzmu medijski etar da bi to što oni govore i da bi to u stvari što imaju kao političku agendu, a ona je jasna - da eliminišu Vučića kao reformatora, kao nekog ko se isključivo bavi interesima ove zemlje, koji služi građanima. Nećemo im to, naravno, dozvoliti, nastavićemo sa našom političkom agendom, ali nam niko neće moći da zabrani da ukazujemo kako se vrši ta dehumanizacija i kako i koji kako i koji sve instrumenti i alati se koriste da bi se srušio Aleksandar Vučić. On ima punu podršku nas iz Srpske napredne stranke, a siguran sam i koalicionih partnera i, ono što je najbitnije, ogromne većine građana Srbije. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.Ako mogu da vas umirim, autori tih reči koje su vas zabrinule su, koliko sam video, rešili da se jako brzo distanciraju i da od svojih reči pobegnu. Dakle, reč je o potpuno uobičajenom ponašanju za te ljude.Sada određujem pauzu. Nastavljamo sa radom u 15.00 časova. Hvala svima.(Posle